Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram Jedanaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom posebnu sednicu, saglasno članu 119. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, sazvala sam radi polaganja zakletve izabranih lica koja, u skladu sa zakonom, zakletvu polažu pred Narodnom skupštinom.Podsećam

dr Pavla Petrovića za predsednika Fiskalnog saveta, prof. dr Vladimira Vučkovića i dr Nikolu Altiparmakova, za članove Fiskalnog saveta, a gospodina Zorana Pašalića za Zaštitnika građana.Podsećam vas, takođe, da je članom 92b. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu utvrđeno da nakon izbora, članovi Fiskalnog saveta polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom, a članom 7. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana,

Narodne skupštine Republike Srbije i u svoje lično ime, čestitam na izboru i želim vam uspešan rad.Sada

rad.Sada pozivam Zaštitnika građana, gospodina Zorana Pašalića, da pristupi i položi

vam se zahvaljujem, u svoje imei u ime narodnih poslanika, dozvolite da vam čestitam još jednom na izboru i da vam poželim srećan i dobar rad u korist građana Srbije.Hvala.Poštovani poslanici, zaključujem Jedanaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Hvala.